Hvala lijepo uvaženi podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama,

Hvala lijepo uvaženi podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama, evo pred nama je

zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.

da se objedine tri točke dnevnoga red, prihvaćeno je danas ujutro. Te tri točke su: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU)2015/757 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, s konačnim

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je da se objedini ta rasprava i sukladno članku 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave, kao uvijek. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li predstavnik, neki zakoni imaju tako dugačak naslov da se čini za je cijeli zakon skoro. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? S nama je g, Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Izvolite g. Horvat. **Horvat, Mile potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice, uvaženi saborski zastupnici. Ja ću proći kroz ova tri zakonska teksta koji će biti objedinjeni u ovoj raspravi. Dakle Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Vlada RH na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. g. donijela zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima kojima je zadužila nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi realizacije predmetnog smanjenja. slijedom toga, ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštititi zraka se usklađuje s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na način da stručne poslove u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 1. siječnja 2019. preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te s posebnim propisom kojim se uređuje i osnivanje Državnog inspektorata na način da poslove u nadležnosti inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike preuzme novoustrojeno inspekcijsko tijelo. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe broj 517. od 2014. godine Europski parlament i vijeće usvojili su 2015. g. uredbu 757/2015 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 16 od

o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 16 od 2009. g. Uredba je stupila na snagu 1. srpnja 2015. g., u cijelosti je obvezujuća, izravno se primjenjuje u svim državama članicama a propisuje pravila za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija ugljikovog dioksida iz pomorskog prometa te druge relevantne informacije o brodova zaprimljene veće od 5000 bruto tona koje ulaze u luke EU-a, plaze iz tih luka ili se u njima nalaze i to od 1. siječnja 2018. g. Prva izvješća emisijama iz brodova bit će dostupna tokom 2019. g. ovim izmjenama Zakona o provedbi Uredbe 757. Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. godine, o praćenju emisije ugljikovog dioksida iz pomorskog prometa, toj izmjeni Direktive broj 16. od 2009. godine se usklađuje s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, na način da stručne poslove u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, od 01. siječnja 2019. godine preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Naime, Zakon o provedbi Uredbe 757. Europskog parlamenta, propisuje da Hrvatska agencija za okoliš i prirodu obavlja poslove zaprimanja godišnjih izvješća o emisiji ugljikovog dioksida iz brodova i od verifikatora, a ovim izmjenama navedene poslove preuzima Ministarstvo okoliša i energetike. Također za provedbu ovog Zakona, nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Republike Hrvatske. I treći, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe broj 517. od 2014. godine Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travanja 2014. godine o floriranim stakleničkim plinovima i stavljanje izvan snage Uredbe broj 842. od 2006. godine. Naime, Uredbom broj 517. od 2014. godine, propisuje se postupanje floriranim stakleničkim plinovima tijekom njihovog životnog ciklusa od proizvodnje do zbrinjavanja na kraju uporabe, odnosi se na florovodike koji najčešće koriste kao radne tvari u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, te dizalicama topline kao i tvari za proizvodnju pjena odnosno izolacijskog materijala u protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara, kao i otapala. Dakle, ovim izmjenama Zakon o provedbi Uredbe 517. od 2014. godine Europskog parlamenta o floriranim stakleničkim plinovima se usklađuje s posebnim propisom, kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na način da stručne poslove u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 01. siječnja 2019. godine preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Naime, Zakon o provedbi Uredbe 517. od 2014. godine Europskog parlamenta, propisuje da Hrvatska agencija za okoliš i prirodu obavlja poslove zaprimanja godišnjih izvješća o floriranim stakleničkim plinovima, vodi evidenciju opreme, trgovačkim društvima, izrađuje izvješća, a ovim izmjenama navedene poslove preuzima sada Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. I za ovaj Zakon, nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Republike Hrvatske za njegovo provođenje. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika, na vaše izlaganje. Prvo je poštovanog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Uvaženi tajniče, kazali ste da se smanjuje broj Agencija po pitanju zaštite zraka, međutim od vas se očekuje da se zaštiti i smanji, smanjivanje to jest Agencija, da se smanji zagađenje zraka na primjer u Slavonskom Brodu. Međutim, kod gašenja Agencija, kakve će te Agencije za prirodu i okoliš imati neovisnost sada kad ste ih, ga priključili kod sebe, u biti oni više nisu neovisno tijelo koje će donositi, Agencije, zanima me na koji način će one sada svoje rezultate davati ili ćete ih vi napisati, pošto nisu više neovisni ili će oni donositi nekakve rezultate temeljem nekakvih analiza koje su propisane. Znači, tražili smo zaštitu ljudi, zaštitu zraka u Slavonskom Brodu i smanjenje zagađenja, vi smanjujete Agenciju koja će biti gdje sada?, hoće li biti ovisna u procjenama zagađenja zraka? Hvala Odgovor poštovanog državnog tajnika Horvata. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle, o ovom smo razgovarali na matičnom Odboru. Prvo i osnovno mi provodimo odluku Vlade Republike Hrvatske, drugo, HAOP će biti sastavni dio institucije Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Mi radimo, dakle formirali smo određeno povjerenstvo koje će provesti samu provedbu spajanja Ministarstva odnosno HAOP-a sa Ministarstvom, u sam postupak su uključeni i ljudi iz HAOP-a. Za sada kakva je ideja i kakav je koncept, HAOP će biti posebna ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva, on će imati karakter i status Zavoda,

je jedna od mjera koja, nije dovoljno objašnjenja, koji će to biti efekti, koje uštede, čuli smo kod ukidanja drugih Agencija da su uštede oko milijun, milijun i pol kuna, i da će na kraju se pokazalo biti veći troškovi preuzimanja ljudi, mijenjanja ploča i tako dalje, a ono što nas, iz Slavonije posebno smeta, da niti ova Agencija, a nit će sutra Ministarstvo nešto učiniti za građane grada Slavonskog Broda, jel' evo ovih dana je ponovno poslana predstavka Europskoj komisiji i Vijeću, jer prošlo je devet i od kako se kontinuirano građani grada Slavonskog Broda i šire okolice, truju prekosavskim zagađenjem emisijama iz rafinerije Bosanski Brod, a konkretnih rješenja nema. K tome je bila i zagađena i voda lani, a nikakav odgovor nismo dobili, pa da li će to Ministarstvo moći sve samo obaviti i hoće li građani grada Slavonskog Broda dobiti odgovor, i hoće li dobiti čisti zrak? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog državnog tajnika Horvata. **Horvat, Mile ja sam rekao da će stručni djelatnici odnosno zaposlenici HAOP-a u okviru Ministarstva imati svoju ustrojstvenu jedinicu koja će biti Zavod, a onaj dio koji je njih servisirao će biti dio stručnih službi Ministarstva, knjigovodstvo, pravna služba, i tako dalje. Mi pretpostavljamo da će ostati njihova učinkovitost na …/Govornik se ne razumije./… takva i treba da bude. Dakle, kvaliteta podataka koja su obrađivala će biti ista. Očekujemo da će biti jedinstvena javna nabava, očekujemo da će opći poslovi biti jedinstveni, isto tako, ovaj puta …/Govornik se ne razumije./… neće imati upravno vijeće, dakle, u tom dijelu neće biti dodatnih financijskih izdataka.

i vežu se za grad Slavonskog Broda, eto kao Brođanka moram vas pitati, evo danas slušamo o akcijskom planu i o provedbi strategiji javne uprave i spajanje ovih agenciju. Pa mene upravo kao Brođanku zanima, kako će se odraziti spajanje upravo na praćenje praćenje zaštite zraka u Sl. Brodu. I znate da već 9,5 g. Brođani imaju taj problem. Nadam se da se spajanje ovih agencija neće desiti ništa loše i da čine ići na uštrb građana Sl. Broda i Brodsko posavske županije, ali evo jedan dio ste već odgovorili, hvala lijepo. Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvažena zastupnice. Dakle, očekivane poslove rade Državni hidrometeorološki zavod kao stručna institucije, upravlja državnom mrežom u suradnji s Institutom za medicinu rada i medicinska istraživanja zajedno sa HAUP-om. Dakle ako je bilo do sada sada će biti zajedno sa dijelom Ministarstva zaštite okoliša, odnosno, sa njegovom ustrojstvenom jedinicom zavodom. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Slavena Dobrovića. (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, dakle, evo, vidimo u replikama se dosta dotiče ukidanja, tj. pripajanje agencije, dakle, Hrvatske agencije za okoliš prirodu. Mi imamo zaključak i popis tih agencija i ustanova koje ili nestaju ili se pripajaju. Recite da li vi ipak imate nekakav dokument potpuniji, koji bi možda uključivao analizu i prednosti odnosno, nedostatke, ovakvog jednog postupka, ili mi srljamo u ovo kao guske u maglu? Hvala lijepo. Odgovor poštovanog državnog tajnika Horvata. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dobro dakle, ja ne znam da li ispljuvavamo, mi izvršavamo ka tijelo državne uprave izvršavamo odluke vlade, odluke vlade, do sada nismo izradili dubinsku analizu nekakvih mogućih rashoda. Naravno da imamo parametre koliki su bili troškovi, do sada HAUP-a na nivou 2018.l oni su bili 72 milijuna kn. Dakle, to smo izanalizirali, plan za 2019. 75 milijuna kn je trebao biti. Mi očekujemo da će objedinjenom javnom nabavom prestankom rada upravnog vijeća zajedničkim službama, zajedničkim mrežastim troškovima i tako taj iznos troška HAUP-a biti jako manji. To je to što ovoga trenutka možemo reći, inače u HAUP-u ima 130 zaposlenika sa radnim stručnim spremama, oni će ostati visoka stručna sprema i stručnjaci ostaju u sastavu tog zavoda koji se zove Zavod za okoliš i prirodu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Izvolite.

Izvolite poštovani predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode, uvaženi Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam predsjedavajući, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, raspravio na 39. sjednici 10.12. sve ove zakone koje danas imamo, dakle, radi se o 4 zakona. Ovdje sada imamo objedinjenu raspravu za 3 od čega se 2 odnose na uredbe, pošto o njima nije bilo rasprave, predstaviti ću izvješće koje se odnosi na Zakon o zaštiti zraka. Dakle, raspravili smo kao matično radno tijelo, kao što je već spomenuto uređuje se prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, na način da se stručne poslove HAUP-a od 1.1. preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Druga izmjena je ta da se usklađuje dakle, s posebnim propisom, kojim se uređuje osnivanje državnog inspektorat na način da se, da poslove nadležnosti inspekcije zaštite okoliša opet iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike preuzima inspektorat. Znači jedna formalnost, inspekcija zaštite okoliša se prebacuje iz Ministarstva, natrag u inspektorat. U raspravi na odboru je vezano uz navedene promjene nadležnosti zabavljanje stručnih poslova, te preuzimanje poslova nadležnosti inspekcije zaštite okoliša, od strane inspektorata. Dakle, izraženo je mišljenje da će se tek protokom vremena moći jasnije vidjeti je li to korak naprijed ili je to korak nazad, što u financijskom što u svakom drugom smislu. Koliko nam je rečeno, nije bilo nikakvih elaborata rađeno unaprijed, da se vidi što će biti, nego se u taj proces ide iz nekih drugih razloga. razloga. Odbor je sa 5 glasova za, 1 glasom protiv i 3 glasa suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru, donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakon o zaštiti zraka. odbor za zakonodavstvo je pobjegla jedna nomo tehnička greška, pa smo mi jednoglasno odlučili predložiti amandman, za koje vjerujem da će vladajuća većina uvrstiti u konačni prijedlog. ovoga zakona, mi mijenjamo čl. 109. stavak 1. Radi se o tome, da je tamo prije stajalo ministarstvo, agencija, misleći na HAUP i Hrvatska akreditacijska agencija, sada pošto se HAUP ukida, odnosno, spaja se trebalo bi brisati samo riječ a ne agencija i ministarstvo. Znači jedna riječ je previše izbrisana, zajedno sa tim zarezom, pa ovim nomo tehničkim amandmanom ispravljamo tu nedorečenost, tim više što je odmah u slijedećim člancima i stavkama je propisano što to ministarstvo rada, a ako ministarstvo znamo je nadležno za provođenje nema smisla da se ono briše kao riječ. Evo toliko, toliko za sada. Hvala. Hvala lijepa, sada onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Damir Felak, izvolite.

toj izmjeni Direktive broj 16. od 2009. godine se usklađuje s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, na način da stručne poslove u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, od 01. siječnja 2019. godine preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Druga izmjena je ta da se usklađuje dakle, s posebnim propisom, kojim se uređuje osnivanje državnog inspektorat uključuje na taj način da se poslove u nadležnosti inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike, da te poslove preuzima novo ustrojeni inspekcijski, Kao što je ovdje i do sada govoreno, znači ova, ova dva zakona jedan ima tri članka, to je zakon o ova, ova, zakon o provedbi ove jedne uredbe, drugi zakon ima pet članaka samo se zamjenjuju riječi, riječ „agencija“ riječju „Ministarstvo za okoliš i energetiku“. Dok kod ovog Zakona o zaštiti zraka, koji ima ukupno 58 članaka, člancima od 1. do 47. i u člancima od 53. do 55. se Hrvatska agencija za okoliš i prirodu zamjenjuje riječima „Ministarstvo zaštite okoliša i energetike“, a u člancima 48. do 52. usklađuju se odredbe s obzirom na U ove druge, drugu tematiku koja se ovdje pokušala nametnuti danas u raspravi, tematiku zagađenja zraka u pojedinim gradovima konkretno Slavonskom Brodu, ja ne bi ulazio samo izražavam svoj svoj apel i nadanje da će se taj problem rještiti, al sigurno se neće riješiti izmjenama ovih zakona, nego ga treba rješavati na nekom svak drugom mjestu, jer ipak se ta nesretna termoelektrana nalazi na prostoru druge države i sigurno da tu treba, da tu treba to rješavati na drugi način ali se pridružujem apelima i želji da se to što skorije riješi i da svi građani kako Slavonskog Broda tako i šire okolice imaju kvalitetan zrak, kao i građani u drugim dijelovima naše domovine. Klub HDZ-a će podržati donošenje svih, sva tri predložena zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa, slijedeći Klub zastupnika je onaj GLAS-a i HSU-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo uvaženi podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama, evo pred nama je izmjena i dopuna Zakona o zaštiti zraka odnosno imamo objedinjenu raspravu o tri zakona. Ono što je važno u tom zakonu reći kao što je i uvodno bilo riječ, ovim zakonom se dvije velike stvari dešavaju, odnosno već je Zakon o Državnom inspektoratu donešen pa bih ja rekla da je u tom smislu ovo samo usaglašavanje sa tim zakonom. A druga tema je ukidanje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Prva tema Državnog inspektorata, mi smo u tom inspektoratu u prvom i u drugom čitanju zakona ovdje raspravljali, raspravljali smo o tome zašto taj veliki inspektorat, koje sve inspekcije u taj inspektorat idu, jer sve inspekcije ne idu i moramo znat da sve ne idu. Rasprava koja je bila da barem one inspekcije koje se odnose na određeni postupak i na određenu temu budu u državnom inspektoratu. Inspekcije sa aspekta zaštite okoliša i prirode su one koje će biti u tom velikom Državnom inspektoratu. Ali kroz tu raspravu nismo dobili odgovor na niz pitanja koja nismo dobili ni danas, a nećemo dobiti ni u skoroj budućnosti. Na koje pitanje? Kad smo raspravljali o Državnom inspektoratu onda smo postavili suštinsko pitanje, koliko tu ljudi idu, koja su to sredstva potrebna, na koju lokaciju idu i zašto to sve tako radimo, zašto samo ono što je bilo sa aspekta hrane ne ide tamo, ne ide nešto drugo. Vezano uz to zapravo što ja hoću reći, u ovom zakonu se i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ukida i djelatnici koji su u toj agenciji preuzimaju u ministarstvo, u ministarstvu će oni biti pod određenim upravama, na ključno pitanje kada je 2. kolovoza 2018. Vlada donijela odluku o smanjenju broja agencija, zavoda i fondova ključno pitanje je tad trebalo biti ono što mi već danima postavljamo u ovoj sabornici, da li je napravljena analiza, koji su ciljevi, koji su to poslovi, koji je smisao svega toga, zašto to radimo? Ja se apsolutno mogu složit s činjenicom da možda ovako veliki broj agencija, zavoda i svih drugih stvari nam nije potrebno. Ali ono što moramo znati, moramo znati koji poslovi su u tijelima radi i apsolutno se slažem da se ne trebaju preklapati poslovi, dakle da jedna agencija radi isto što se radi i u ministarstvu, ali odluka da se ukida 54 takva različita tijela i obrazloženje koje dobivamo od svakog državnog tajnika koji kaže, odluka je i bit će ušteda i mi pretpostavljamo da će ušteda biti, sad se kaže nekakva brojka, koja se naravno pretpostavlja i ušteda će biti jer neće biti upravnog vijeća, neće više biti ljudi sa nešto većim koeficijentom nego nečim manjim. Ono što je karakteristika za kontinuirano upravljanje RH je slijedeća. Da vrlo olako osnivali smo agencije, osnivali smo pojedine zavode i još lakše još lakše ih ukidamo bez stvarnog razloga. Kad smo ih osnovali, onda je uvijek obrazloženje bilo osnova se jer će biti nešto više mjesta sa boljom plaćom pa zbog određenih ljudi. Kad ih ukidamo, ukidamo zato što se pojedinih ljudi ne možemo riješiti pa onda to radimo. Ključno pitanje je šta je smisao bila i osnivanja i šta je smisao ukidanja. Kad smo osnivali, tad su postojali neki argumenti su bili kako imaju neke zemlje, druge zemlje EU-a, da imate pandan za razgovore ali postoji još jedna stvar koju u ovom ukidanju zaboravljamo. Postoje poslovi i postoje djelatnosti koje vi ne možete raditi u ministarstvima nego morate raditi na nekim drugim mjestima iz jednostavnog razloga što vas to tjeraju određeni propisi sa razine EU-a, zato da možete biti operativniji, zato da možete biti učinkovitiji u nekim stvarima. Stoga, ovakvo ukidanje a tu stvarno imam osjećaj kao da su se mala djeca igrala ili je bila rasprava tko se više hoće premijeru Plenkoviću dodvoriti pa tko se više dodvorio, taj je više prekrižio, tko se malo manje dodvorio, malo manje ili je bilo, nemoj mi ukinuto ovo a ja ću ti dati dvije pa dvije ukini, to jednostavno ljudi moji, nije posao, to stvarno radimo kao da se mala djeca igraju. Zadnji tjedan je prije zimske stanke Hrvatskog sabora. Mi u ovom zadnjem tjednu, poukidat ćemo sve što ćemo trebati poukidat, u petak će biti glasanje, glasačka mašina će sjediti tu, bit će rukice u zraku bez da znaju što iza toga slijedi. Iza ovog slijedi jedan posao, iza ovog ti ljudi, mislim, mi se ponašamo prema ljudima kao da su ljudi stvarno krumpiri pa ih prebacujemo iz košare u košaru, apsolutno nije važno. Kao prvo bi trebalo znati šta je smisao ukidanja pojedine agencije. Kao drugo bi trebalo znati koji su to poslovi koje ministarstvo može raditi a koje ministarstvo jednostavno neće moći raditi jer ćemo povratno dobiti u slijedećih 6 mj. od komisije EU-a da smo ukinulo to, to i to, da netko ne može negdje aplicirati ili nešto odraditi ili tako i onda ćemo sa istim tim argumentima doći pred ovaj Sabor i sa istim argumentima za kojim se govori da se sad ukida, sa istim argumentima ćemo to osnivat. Zašto? Zbog čega? Da li zato da imamo više zakona pa da možemo reći evo u ovom sazivu Sabora je bilo toliko i tolik zakona, to jednostavno nije posao, posao ne radite da bi ga radili nego iza toga mora biti nekakav smisao. Tu gledam kolege iz HSS-a, dobro se sjećamo kad je bila vezano uz savjetodavnu službu, ona se zvala savjetodavna služba. Dva čitanja smo tog zakona imali. Ja sam tu raspravljala zašto mijenjate naziv osim ako nećete, znate tko u ovom trenutku najviše zarađuje u Hrvatskoj? Oni koji rade ploče i oni koji rade pečate koje smo kao ukinuli pa ih nismo ukinuli. Oni koji rade ploče najviše zarađuju, mi ćemo samo micati one stare ploče, imati neke nove ploče s nekim novim nazivom. Tad je bilo raspravljeno, služba se morala mijenjati u Poljoprivredno-šumarsku. Dva čitanja je bilo zakona. Tu dva čitanja smo, mislim bila je jedna vrlo konstruktivna i ozbiljna rasprava što ona radi, zašto nam treba, koliko će biti ljudi, koji je smisao, da li je ona dobra za poljoprivrednike odnosno stočare vezano uz šume, da li će tu biti bolji odnosi i sve ostalo i negdje je zakon stupio na snagu u veljači, mislim da je 4. ili 8. veljače. Sve što kažem, kažem krivo, početkom veljače. Eto nama kraj godine, ona nam više uopće ne treba. Svi oni mogu biti u ministarstvu. Pa šta smo radili? Pa šta oni nisu mogli biti u ministarstvu i pred godinu dana? Pa mislim, mi se igramo posla. Posao je da znaš i želim imati u tom procesu to, to i to, da bi došao do najboljih rezultata, moram napraviti tako, tako i tako. I zato ću se zalagati, sa istom energijom s kojom je nama tu s ove govornice objašnjavano zašto ona baš mora biti je rečeno nema veze, ne treba biti. Takvom brzinom kojom mi mijenjamo ove agencije, fascinantno. Dakle principijelno, zaista postoje neke koje možda, meni je teško tu izocjenjivati ali recimo iz par resora bi mogla ocijeniti, ne treba, stvarno ne treba, dupliraju posao, ljudi koji su tamo zaposleni ni oni sami ne znaju što rade, stavimo ih, posložimo ih nekako drugačije ali pri tom morate znati nekoliko stvari. Osim onih koji će sigurno imati benefit, ovi koji izrađuju ploče, mi ćemo neki koji su sad javni službenici i namještenici, pretvoriti u državne službenike i namještenike pa kad se promijeni onaj zakon kojim ćemo odvojiti javne od državnih će ovi odmah isti čas biti u nekoj drugoj poziciji, pri tom ćete moći birati neke ljude koji hoće jer nećete ih moći opet sve nego ćete ih morat uzet pa ćete tu napraviti svašta, koliko će to u ovoj državi, u slijedećem mjesecu bit napisano novih rješenja, novih rješenja za godišnje odmore da ne govorim o onim drugim, to će cijele službe se zapravo baviti papirima. Kad se bavimo papirima, ne bavimo se onim što je suštinski. Dakle mi sad već dva tjedna u ovom Saboru raspravljamo o Državnom inspektoratu, raspravljali smo o tome i ne znamo koliko ljudi ide u Državni inspektorat još uvijek, raspravljamo o ukidanju pojedinih agencija, ja sam danas na jednu drugu temu pitala koliko je to ljudi, bilo je negdje oko 800 ljudi koje sad prebacujemo iz nečeg u nešto. Ljudi moji, samo da dobijem suvisli odgovor zašto. Da ne tko suvislo kaže, ova agencija, toliko zaposlenih, posao taj, taj posao se radi u ministarstvu, ministarstvo će biti učinkovitije, napravit ćemo to, to, ja bi rekla fair enough, ima dovoljno argumenata ali argument, odluku je donijela Vlada, oprostite, meni nije argument. Ja bi puno više cijenila svakog onog ministra koji bi se do zadnje kapi krvi borio da mu ostane neko tijelo i neka agencija ne zato da ih ima puno nego zato što taj razumije procese koji se rade. Ministarstvo donose rješenja, rade upravne postupke, kod nas ministarstva nisu složena na način kao što bi trebala biti da promišljaju strateški. Kad pitate za bilo koju strategiju, strategija se ne radi u Ministarstvima ili rijetko u kojem. Strategija se naručuje vani od nekoga tko to radi. Dakle, tu bi trebalo prvo i osnovno vidjeti koliko nam Ministarstva treba, da li nam trebaju svi, procesi koji se dešavaju u Ministarstvu, politike kojima se Ministarstvo bavi, a Ministarstvo se ne treba baviti fabriciranjem velikog broja papira jel onda možemo ukinuti sve županije, sve općine, sve gradove, imamo na jednom mjestu Ministarstvo i sve se tu radi. Prema tome, samo da, ima jedna jedna glava koja zna kakvu državu želimo, da li želimo centralnu državu…/Govornik se ne razumije/…Ministarstva gdje se sve dešava, da li želimo decentraliziranu državu, pa Ministarstvo donosi politike. Ja sam bila jedan mandat ministrica, moj san je bio da Ministarstvo graditeljstva ne izdaje građevinske dozvole jer Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja se treba baviti politikom graditeljstva, prostornog uređenja stanovanja, a građevinske dozvole se trebaju izdavati na terenu, tamo gdje se kuće i grade, oni samo trebaju kontrolirati i odlučiti se za, ne znam, kad bi RH imala, šta ja znam, gradila nuklearku i ako bi to apsolutno, ali nekakav takav zahvat, dakle, 10 građevinskih dozvola godišnje, to je smisao, a ne vući, pa sve u Ministarstvu. Zašto? Da bi onaj koji je ministar bio veliki gazda. Pa veliki gazda je onaj koji ima procese složene kako treba gdje stvari funkcioniraju, a ovim ukidanjem Agencija sam sigurna da stvari u konačnici će možda profunkcionirati za 3-4 godine, ali u slijedećoj godini neće funkcionirati jer ljudi će se još tražiti gdje rade. Ja sam malo otišla, ali je tema, ovaj Zakon ima, dakle, dvije stvari, ima Inspektorat na kojem smo tu govorili zašto, kako i zbog čega i ima tu drugu temu ukidanja i to uopće, to se ukida, ukidaju se, imaju tijela koja su imali svoju pravnu osobnost i svoj OIB i svoju registraciju. To sve ćemo mi ukinuti, to ćemo sve odraditi u pola godine, a znamo znamo kako smo spora mašinerija. Državni aparat vam je kao onaj stari vlak koji ide na ugljen i kada prestanete još taj ugljen u vlak, on još uvijek ide, vrlo teško se zaustavi, ali kada se zaustavi, bez novog vlaka nema pokretanja. Upravo smo na tome putu, želimo ga zaustaviti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeći klub zastupnika je onaj MOST-a i nezavisnih lista u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Pozdravljam predlagatelje Zakona, dakle, na čelu sa državnim tajnikom, sve kolegice i kolege. Dakle, ovdje je objedinjeno nekoliko Zakona i čuli smo da je razlog glavni zbog čega su oni danas uopće na dnevnom redu osim Inspekcije i ukidanje odnosno pripajanje Agencije HAOP-a Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u Ministarstvu. Da, svi se državni tajnici, ministri, kad ih se pita kako i zašto, dakle, tko je, na temelju čega, koje su analize, svi se hvataju toga famoznog Zaključka koji ima doslovce dvije strane iz kolovoza drugoga, valjda, ove godine, u kojem se zaključuje da se 54 Agencija miče, dakle, s liste postojanja, naravno, one se ne ukidaju kao takve, osim njihove funkcije, nego se pripajaju raznim tijelima. I ovdje na toj listi su se našle mnoge Agencije i ono što je naravno prvo se postavlja, ja sam si postavio to pitanje, dakle, ovo je vrlo ozbiljna stvar za jednu zemlju da 54 institucije javne da ih ukida, pripaja i prvo što mi je palo na pamet da to može biti rezultat vrlo opsežnog rada, vrlo opsežne analize koja bi koja bi uključila, dakle, niz kriterija i ti kriteriji bi, naravno, morali biti obznanjeni, jasni jer se radi o jednoj općoj javnoj stvari, dakle, od primarnog nacionalnog nacionalnog interesa. Međutim, kad pitamo za takvu analizu, onda shvaćamo da te analize nema i da je ova lista sačinjena, ne znamo u kojim uvjetima i u kojoj atmosferi, međutim, evo, ona je tu. Dakle, mi ne znamo kojim kriterijima, ne znamo jesu li te Agencije razmotrene pojedinačno uopće, da li ih je itko uključivao, da li su resorni ministri to razmatrali, da li su ti resorni ministri onda, budući da oni ne znaju dobro dobro o čemu se radi, jesu li oni sišli u službe, jesu li oni razgovarali s tim Agencijama, upoznali se s tim radom, to bi po meni bilo primarno ili se naprosto radi o tome da je reforma, dakle, državne uprave tapkala na mjestu, onda je trebalo generirati pošto poto jednu listu koja će pokazati odlučnost Vlade. Ne znam, na žalost, takav Zaključak brine mene osobno jer je to i princip preko koljeno, dakle, sastaviti ćemo i uporno idemo u tome smjeru. Ja ću ovdje spomenuti Hrvatske miriteljski institut o kojem nisam stigao raspravljati neki dan zbog termina. To je također jedan primjer gdje kad se analiziraju stvari, sve ide u prilog tome da to nije razumno ukidati i tek ćemo vidjeti, dakle, mi ćemo učiti očito iz svog iskustva, dakle, ako ćemo uopće biti kadri učiti iz vlastitih grešaka. Dobro, HAOP, dakle, naša Agencija, evo sad mijenjamo 3 Zakona, 4,5, ne znam šta smo već mijenjali il hoćemo, mislim da je pred pred nama veliki posao, da je ukupno preko 70 Zakona o uredbi i Pravilnika, planova, programa, treba promijeniti, dakle, u zaštiti prirode, zraka, klimatskih promjena, onda se to jako tiče raznih registara, dakle, informacijskih mi si tu namećemo jedan silan posao, dakle silan administrativni posao da bi se uopće provela ta jedna puka činjenica, dakle te sve službe moraju funkcionirati, oni kažu da će nesmetano funkcionirati u okviru ministarstva, međutim složen je ovako jedan silan fizički rad na opće formalnoj uređenju, normativnom uređenju tog pitanja. Ovdje se uporno ignorira važna činjenica da je ova agencija stručno tijelo, dakle ono ne može biti i ne smije biti u stvari dio nekakvog upravnog postupka jer se politike temelje na mišljenjima, naravno i podacima, statistikama koje ova agencija prikuplja jer ova agencija je nastala od dvije agencije prije godinu, dvije dana, dakle Agencije za zaštitu okoliša koja se bavi informacijama o okolišu i Državnog zavoda za zaštitu prirode koja se bavi programima zaštite, dakle, naših brojnih, hvala bogu da je tako jer smo zemlja sa puno dakle zaštićenih krajolika, od ekološke mreže itd. Radi se o jako velikoj površini, ne znam više, 35, 6 %, dakle tu ima velikog posla. Dakle, to su stručni poslovi i mislim da sam već govorio o tome s ovog mjesta, ti stručni poslovi postaju sve složeniji jer se naši uvidi, naši, mislim na civilizaciju, stanje okoliša, stalno upotpunjuje. I to je prilično dinamičan proces, znanstvena istraživanja u području zaštite okoliša, u povezanosti okoliša sa prirodom, dakle, ekologija u širem smislu riječi doživljavaju velike promjene. I te promjene imaju stalni utjecaj na politike koje mi vodimo i zato je to tijelo koje, u stvari treba jačati i ne može se gledati na tijelo kao jednu uhljebničku agenciju jer vjerojatno na ovoj listi ima i takvih za koje nitko ne može znati iz naslova šta bi ta agencija radila. pojedinačni pogled na stvari, analitičan bi svakome predočio da se u ovom slučaju ne radi o takvoj agenciji, nego vrlo važnoj agenciji, čuli smo stotinu i deset, 16, ne znam više, nije važan pojedinačan broj, međutim poznato mi je da se tamo poslovi ustvari množe, da su te informacijski mreže sve složenije i da se izdaje veliki broj, dakle raznih mišljenja, ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu itd. i da ih naprosto treba pustiti da rade. Dakle, oni imaju i snažnu vezu sa znanosti, dakle sa raznim fakultetima i institutima jer se ne radi o jednostavnoj problematici, dakle ovo nije jednostavna priča, to je kompleksna interdisciplinarna priča u kojoj nužno ovakva agencija oslanja se na takve naše institucije. I u tom smislu je jako važno bilo njegovati je kao zasebno tijelo, naravno da se rad te institucije može racionalizirati, i mora i da treba gledati šta oni rade, kako troše novac, koji je njihov proizvod, koja je kvaliteta proizvoda, dakle, to su sve važna pitanja. Ali, na ovaj način mi ustvari ugrožavamo i ovu sadašnju vjerojatno kvalitetu evo, strah me šta će po tom pitanju biti. Ja ću skrenuti pažnju i na pismo znanstvenika u tom pitanju, domaćih, koji su dali upozorenje i zabrinutost iskazali po pitanju namjere Vlade, dakle i nas ovdje u Saboru da dozvolimo, odnosno provedemo ovaj naum, nepromišljeni i neutemeljeni naum o spajanju agencije u tijelo ministarstva. Ja ću na koncu skrenuti pažnju, došao sam u posjed jednog pisma koje je vrlo zanimljivo, dakle to je pismo gospodina Martina Šamana, on je predsjedavajući europske mreže agencija europskih za zaštitu prirode u kojoj on iskazuje zahvalnost, dakle pismo je upućeno ministru Čoriću, zahvalnost za netom održanu sjednicu, dakle, okupljanje tijela, dakle to su predstavnici, voditelji odnosno čelnici tih ustanova u Europi koje je održano u Zagrebu, zahvalnost za kvalitetan sastanak. Govori o kvalitetnoj kontribuciji HAOP-a u okviru te mreže jer je tu razmjena informacija, dakle, ne samo informacija nego saznanja, rad na novim metodologijama, pristupu, diskusije, dakle, razmjena informacija oko pojedinih problema koji se javljaju, to je dragocjeno. Dakle, on iskazuje zahvalnost i iskazuje zabrinutost jer naravno da je tamo čuo jer je to sad bilo u valjda u rujnu mjesecu ili u listopadu, zabrinutost oko namjere, dakle, hrvatske Vlade da agenciju uvuče u ministarstvo jer se boji da će cjelovitost, identitet, dakle nestati jer naravno, formalno će doista nestati i zanimljivo je kako navodi primjer UK koje također prošao u reformi državne administracije namjerava ukidanje agencija, međutim oni su jasno iskazali kriterije i oni su rekli da agencija koja smije ostati van ministarstva je ona koja udovoljava barem jednom od tri uvjeta. A to je da obavlja čisto tehničku funkciju, da obavlja aktivnosti koji zahtijevaju odvojenost od politike ili treće se utvrdili, dakle da bi se utvrdile činjenice. I ne treba puno filozofirati da se ustanovi da u ovom slučaju da smo u Ujedinjenom Kraljevstvu i u njihovoj reformi državne uprave da bi HAOP za čas ispao sa liste razmatranih agencija koje bi trebalo eliminirati u smislu da se njihovi poslovi uvuku u državni aparat. Evo, ja s ovoga mjesta moram reći da MOST-a Klub MOST-a nezavisnih lista ne može podržati ove zakonske promijene. Hvala lijepo. Hvala lijepa, sad ćemo preći na pojedinačnu raspravu, prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite. **Bulj, smo ove uredbe koje su kao obaveza, ne znam što opće više dolaze na sabor jer jednostavno to je naša uredba i rekli ste tajniče da je to naša obaveza, da se te uredbe u cijelosti obavezujuće za RH tako da je te direktive netko prihvatio tko u ime hrvatskoga naroda ne znam, ne znam jel bio referendum po pitanju toga, znači da je i dalje u saboru raspravljamo u tim uredbama. A što se tiče rasprave koja se ovde odvila, a to je najbitnije pitanje to je znači zaštita okoliša i prirode i zaista postavljam pitanje još jednom ako zaštitu imamo agencija, hrvatska agencija, koji je smisao ugasiti neku agenciju kad donosi odluke il procjene, mora biti neovisna. Ako je unutar ministarstva ona gubi neovisnost, to tijelo mora biti neovisno, ako studij utjecaja na okoliš procjenjuje ta agencija ili ako radi izmjere štetnosti određenih ovaj Osnovno pitanje koje se postavlja primjer u Slavonskom Brodu ili u regionalnim centrima za odlaganje otpada kao što je Marišćina, kao što je u Dalmatinskoj zagori ste u srce napravili, znači kolko Ministarstvo okoliša skrbi o okolišu, u srcu Dalmatinske zagore u Lečevici, gdje imamo znači podzemne vode, gdje imamo speološka istraživanja, imamo jame koje dokazuju da su spojene sa ovaj

umjesto da se bavi zaštitom okoliša u biti sada jedanput građani moraju štitit sebe da zaštite okoliš od Ministarstva za zaštitu okoliša. I ako mi neko tijelo koje mora biti neovisno fuziramo zbog „lex Andrije Mikulića“, ako neko tijelo fuziramo unutar ministarstva od kojega građani se moraju, Ministarstva zaštite okoliša, od kojega građani moraju prosvjedovati da bi zaštiti okoliš, onda ne vidim tu smisao. Ja mogu navest bezbroj primjera, što se tiče Slavonskog Broda mi smo očekivali da će u Slavonskom Brodu doć do smanjenja zagađenja zraka, zagađenje zraka se ne smanjuje vi smanjujete vi smanjujete jedino neovisnu agenciju koja bi tribala radit neovisno i štitit štitit našu prirodu i okoliš. Imamo problem crnoga brda u Zadru, i ja godinama od kad sam god ušao u ovaj sabor govorio sam o tome crnom brdu jer sam prija imao takve akcije na svome području jel je iz Dugoga rata industrijska troska iz tvornice ferolegura trebala je odložit u jedan zapušteni rudnik uz rijeku Cetinu da bi neko zaradio milione, da bi se taj rudnik kao pod krinkom izmjene sanacijskog materijala, da bi se sanirao taj rudnik, a to su štetne stvari i to je dokazano sa Europska komisija je najavila tužbu najavila tužbu RH zbog crnog brda u Ravnim kotarima. Ja sam bio u 10-tak navrata tamo kakav je tamo zrak, tko će mjerit Ministarstvo okoliša il će ova agencija koju ste ugasili koju ćete bi napisat u biti i da li je to štetno il nije, tamo doslovno ljudi žive u Ravnim kotarima, pazite gdje se nekad proizvodilo naj voće, povrće, najbolje kvalitete uz nedaleko od mora, mislim. Vi iđete autoputem vidite odjedanput crno brdo ko da je s Marsa palo, mislim nepropisno postavljeno, pa na koji način se mi ponašamo u turističkoj državi. I nama mora Europska komisija najvit da će tužit RH ako se po zakonu ne ukloni to crno brdo kojega morete vidit kada idete put Dalmacije s live strane kad idete iz Zagreba, vid ćete šta je to. I tu ljudi žive uglavnom ljudi srpske nacionalnosti, al manje bitno, al sirotinja, mislim, ljudi zaboravljeni nikoga nije briga ovdje gospodine Horvat vi ste iz kvote nacionalnih manjina, nikoga nije briga. Čak je i predsjednik stranke vaš Milorad Pupovac blizu rođen, znaš kad ih je posjetio, kad su bili predizborna kampanja. Ja sa često doli, ja kad idem …/nerazumljivo/… ja svratim kod tih ljudi i porazgovaram o njihovim problemima. Jel to su ljudi zaboravljeni od svih, a najviše od Milorada Pupovca i vas koji ste u kvoti u okolišu. Pa čemu vi služite? Nije samo štiti zločince koji su bili u Vukovaru uloga Milorada Pupovca, on mora štiti ljude koji žive na ovom području. I svi koji mi ovako govorimo mi smo sutra, e nacionalisti, e ovakvi, e onakvi. Kolko znam gospodine Horvat vi ste bili artiljerac, vi ste bili precizni, pa precizno mi odgovorte na ova pitanja nemojte el nisam siguran faljivali ako ste artiljerac mete. Odgovorite mi precizno, zbog čega Hrvatska, Ministarstvo okoliša se ponaša na ovaj način da Hrvatsku tuži Europska komisija prijeti tužbom. Ti ljudi žive u teškoj situaciji, pogledajte im bunare il čatrne il kako ćemo nazvat jel nemaju vodovod pa ćete vidit da se to crni voda. Ljudi konzumiraju vodu koja je katastrofalna. vas da, od nas svih, da zaštitimo institucije koje moraju biti neovisne, sličan problem je bio kod termoelektrane Peruće, to su bile bitke, nemile bitke, da bi se dokazala štetnost takvih projekata na našim izvorima prirodnim ili di su najveći bazeni pitke vode. Isto tako je, imamo više direktora regionalnih centara, više se para potrošilo, mogli smo do sada odvajati otpada i otpada. Direktori, zamjenici direktora, nadzorni, problem Marinščine jel tako, ovaj dio di je otpad, a tako će se dogoditi isto i u mojoj zagori. A imamo najveći potencijal koji moramo čuvati, umjesto da donesemo zakon o zaštiti krša, da se tu ne može na taj način ponašati u prirodi, nama sve svelo ovdje sva rasprava na lex Andrija Mikulić, da pospajamo ovo što treba pospajati, da bude na čelu on svih tih institucija, a inače čovjek iskusan što se tiče rudarskih stvari sa .../Govornik se ne razumije./... to je znanstvena priča, nije ovdje pa neću govoriti. To sam govorio. Prema tome, tražim da institucije koje su neovisne, koje štite okoliš, okoliš je najbitnija, i ono šta ima Hrvatska, još uvijek ima čisti okoliš osim kritičnih točaka. Kritične točke su od Slavonskoga broda imamo znači aglomeracijski sustav gdje su veliki kanalizacijski sustavi a imamo sredstva iz EU-a ali i to ide sporo, bojim se da će Juncker, Macron i ti da bi zbog migrantske krize mogli nam smanjiti sredstva, najavljeno je iz EU fondova kohezijskih iliti fondova za izravnanje jer njihova zamisao i misao nije da onih 5,5 milijardi koji će Hrvatska platiti 2014.-2020. vrati nama Macron, ne, to Plenković može pričati, Tusk, Juncker, to premijer Plenković može pričati nekom drugom, njima je interes da taj novac ostane tmo gdje će ostat i vidjet ćete a mi smo tek 900 milijuna eura povukli od obećanih nam ili namijenjenih 10,5 milijardi eura. Vidjet ćete da će kohezijske fondove nama srezati. Već sad ste najavili 2 milijarde eura manje a to je 15 milijardi kuna. Mi moramo skrbiti, ne treba nama EU ni Vijeće Europe, nitko nama ne treba, mi smo oni koji moramo štititi naš okoliš i po Bogu i po čovjeku, mi to kupujemo od naše djece, to nije naše. Mi nemamo snage proglasiti isključivi gospodarski pojas a vi pričate ovdje o brodovima. Pa znate li koliko su mrlje, pogledajte karte. Imamo naftne mrlje veće nego grad Split usred Jadrana. Na sredini Jadrana. Imamo samo sreću šta imamo takva strujanja pa nam ne dolaze uz obalu, inače bi i ovih 20% BDP-a otišlo u vjetar. Zato što bi ljudi kad bi vidjeli da su naftne mrlje uz obalu. Prema tome ovo su ozbiljne stvari, nama trebaju neovisna tijela koja će biti neovisna, stručna i kompetentna da procjenjuju određena studije utjecaja na okoliš jer okoliš je iznad svega. Nama je veća šteta da se rade štetni projekti na području moje Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotar ili Ravnih kotara ili nebitno, veće su to štete ako napravimo ekocid, ugrozimo pitke izvore vode jer je voda skuplja od nafte, to je drugo što mi ne znamo s tim gospodariti, šta dajemo u koncesiju izvor Cetine za 5000 kuna mjesečno 2015., 2014. Vlada je raspravljala 5, 6 sekundi, izvore Cetine stranim tvrtkama pa oni prodaju vodu, imaju dobiti, to je drugi par opanaka. Mi u Hrvatskoj moramo stvoriti uvjete kao što je na Islandu, Irskoj, da imamo na tim područjima besplatnu i očuvanu vodu, da čuvamo okoliš a ne da imamo u biti samo puste tvrtke, puste firme, samo da imaju svoje plaće tako da imamo najskuplju vodu Europi.

hvala lijepo. Poštovani kolega Bulj, dobro ste vi pogodili, dakle zašto je važna neovisnost. Naime, investitor je uvijek zainteresiran za profit i to je normalna stvar dakle inače ne bi ni investirao i tu se nema šta prigovoriti. Ministarstvo je uvijek tijelo koje to dozvoljava i uklanja prepreke međutim kada govorimo o utjecaju određenih zahvata na okoliš onda trebamo neovisno tijelo koje će svoju odluku donijeti samostalno, neopterećeno, bez upliva politike, na temelju, fakata, činjenice do kojih dolazi, dakle kroz normalne provjerljive metodološki ispravne postupke. Evo to je važno i zato se trebamo boriti za

Održivi razvoj RH je jedini koncept koji može spasiti RH. To je činjenica. Moje iskustvo govori da je Ministarstvo okoliša uvijek radilo protiv interesa održivoga razvoja, ljudi unutar ministarstva, ja se sjećam kad je Mladineo zvao se čini mi se čovjek, kada je pisao u Dugi rat gdje bila tvornica, gdje je bio taj otpad industrijski, tada je pisao o njima da je to otrovno, dobivaju se tumori, ovo, ono a nama u Sinj je trebao odlagati da je to zdravo, da se može gnojiti zemljište, gnojivo. Znači nama je govorio da treba odložiti. Naravno dobivao ispod stola, bilo je 50 eura po tonu to odložiti, već je bilo dogovoreno s stranim nekakvim investitorima koliko se tu trosku industrijsku trebale odložiti uz rijeku Cetinu.

Ja u kvartu imam jedno postrojenje koje se zove CIOS, tamo je do sada već bilo 5 požara, mi ne znamo šta tamo gori a od HZJZ-a dobivamo preporuku da zatvorimo prozore. Ja sam nedavno bio na jednoj tribini ekološkoj gdje sam pitao gospođe iz tog zavoda da li su ikad tamo mjerili zrak, vodu, količinu otrova u zemlji i odgovorili su ne. Dakle, ne postoji u RH, dakle, neovisna institucija, koja se tome, dakle, time bavi, dakle, tamo građani već pet puta su doživljavali velike požare, dakle, smrdilo je, a mi smo od jedne institucije kao Hrvatski zavod za javno zdravstvo dobili preporuku da zatvaramo prozor. Odgovor poštovanog zastupnika a ne dobijete. Ista vam je stvar i sa baznim stanicama. Mi imamo informaciju da je povećan broj bolesti tumora u RH, da je najveći broj smrtnosti od tumora. Mi nemamo od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zadnje tri godine uopće nikakvih podataka. A dok je Svjetska zdravstvena organizacija 2013.-te kazala da je mogući uzrok povećanja smrtnosti od tumora je zračenje, elektromagnetsko zračenje, što znači da mi smo ovdje u jednom vakumu, a oni rade kako god žele, nigdje ne rade na taj način Zavod za, on treba biti neovisno tijelo, mi moramo imati, ali međutim, to su interesne skupine koje štite, to su u biti sponzori političkim elitama

Ako je itko imao priliku, onda ste imali vi u MOST-u i mi, i ja dok sam bio tamo, imali smo ministra Dobrovića, zaštita okolišta, ministar je bio, imali smo u prvoj Vladi, rušili ste prvu Vladu, imali ste drugu šansu, Vlada isto to rješaje, rušili ste i drugu Vladu, 6 ministara ste imali, imali imali smo najbolje pozicije gdje je trebalo uhvatiti se posla i poriješavati neke stvari. Karepovac, tko je to riješio? Pa riješila je ova Vlada i da ne pričamo sada šta je tko riješio. Međutim, ako je itko imao, imao je MOST tu šansu i imao je ministre da rješaje to o čemu vi pričate. Vi pričate o nečemu što ste vi mogli, samo se treba uhvatiti posla. A riješiti u oporbi, to je puhanje u vjetar, to nema veze, vi ste imali šansu da rješajete problem, o kom pričate, al, niste rješavali problem.

bili na listi MOST-a, bili na listi Živog Zida, vi ćete biti u svakoj Vladi i što se tiče ministra Dobrovića, da je se slušalo ministra Dobrovića, ne bi bila ugrožena moja Dalmatinska Zagora, ne bi Marična, bili bi odvajanje otpada, bio bi održivi razvoj, ali naravno, da to je se zbog nas, nas riješilo, nismo mi rušili, nego ste vi tili preslagivati, rušio se Orešković, dopustite da završim ako je moguće. Uglavnom kolega Mišiću, Slaven Dobrović, je čovjek stručnjak i da se sluša Slavena Dobrovića i da mu se je dozvolilo da radi, sigurno bi otpadna mafija i druga mafija i radila na tome da on ne bude ministar, vjerujte mi u to, a vi to vrlo dobro znate. A uglavnom, vi ćete biti u svim vlastima, izabrani na listi MOST-a, Živog Zida ili ne znam na kojem, to je poanta i ja vas tu respektiram. A to da ćete mi vi zabraniti govoriti šta ću govoriti iz oporbe vladajuće, nećete nikada. Nećete, jel me je narod ovdje izabra…/Upadica: Hvala/…sa 11 000 glasova…/Upadica: Hvala vam Slijedeće replike poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala lijepo. Kolega Bulj, ukida se 54 Agencije bez prave podloge, bez pravih analiza, što će to donijeti donijeti građanima RH, tu se spominju nekakve minimalne uštede, al činjenica da ova Agencija za okoliš i prirodu koja je trebala dati odgovore građanima grada Slavonskog Broda i šire okolice, kada će se smanjiti emisija štetnih plinova iz Rafinerije Bosanski Brod, da im treba dati odgovore tko je zagadio vodu, nismo dobili odgovore. Građani očekuju i nekakav plan aktivnosti, da se ubrza s tim. Ali, na žalost, ukidanjem ove Agencije, izgubiti će se još godinu dana, jel 6 mjeseci je preustroj, dok se donese Uredba o unutrašnjem ustrojstvu, promijene ploče, napišu rješenja, baviti će se sami sobom, umjesto da se bavimo rješavanjem problema i da se bavimo našim građanima. Evo pozdravljam članove ekoloških udruga iz Slavonskog Broda koji su i danas održali tribinu o utjecaju zagađenog zraka na zdravlje ljudi…/Upadica: Hvala/…gdje je poruka struke učinite nešto. **Reiner, Željko ja također pozdravljam i zahvaljujem se Udrugama i ljudima koji to rade volonterski koji utjecaj…/Govornik se ne razumije/…zraka na zdravlje i ti ljudi u biti štite, educiraju naše građane, šta predstavlja onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu kada ste rekli i naravno, da nitko nije protiv toga da se brojne nebitne Agencije ugase, al kad govorimo o onima koje moraju biti neovisno. Al, koja je logika, kažu 50 i nešto Agencija se radi, a upravo ministar Kuščević primio 2000, imamo 2700 ljudi, 2700 ljudi, a 50, ne gase oni ništa, nego ovo oni usklađuju sa lex Mikulić i na taj način će to funkcionirati, a apsolutno se neće ništa riješiti, osim onoga što je gospođa Anka Mrak Taritaš govorila da će se godinu dana pisati rješenja o godišnjim, o imenovanjima, razrješenjima, a

Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, hvala vam na raspravi koja je bila vrlo konstruktivna, mi bi, dakle, Odbor za zaštitu okoliša i prirode je

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Pozdravljam predlagatelje Zakona,

Hvala lijepo uvaženi podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama, evo pred nama je izmjena i dopuna Zakona o zaštiti zraka